Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, koji pridonosi stvaranju europskog istraživačkoga prostora i inovacijama (2002.-2006.), s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, Državni tajnik? Ne. Izvjestitelji odbora? Ne. Nema prijavljenih. Zaključujem